Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Antun Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. **Golem,

godinu dana u javnosti su pokazane teze, odnosno prijedlog jednog novog Zakona o socijalnoj skrbi te u proteklih dva mjeseca provedena je javna rasprava i prezentacija postojećeg Prijedloga zakona o socijalnoj skrbi.

tako da sada se pred vama uvaženim zastupnici nalazi konačni prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi gdje bi u uvodnoj riječi trebalo dati samo nekoliko smjerova. Sigurno da je Zakon o socijalnoj skrbi je Zakon koji je jedan od temeljnih zakona u društvu i sigurno da kao takav izazvao brojne rasprave, polemike, te isto tako da je iz tih rasprava i polemika da su izašli kojekakvi prijedlozi te je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te prijedloge javno prikazivalo i stalno naznačavalo što je u okviru jedne vizije razvoja sustava socijalne skrbi kao takvo i prihvatljivo. Te samo dopustiti da vam ukratko pokušam pokušam koje su to određene promjene koje se nalaze u Zakonu o socijalnoj skrbi u odnosu između prvog čitanja gdje je provedena rasprava. Prema primjedbama i prijedlozima koje smo imali kroz javnu raspravu dobili smo u ovom Prijedlogu skraćeni pojmovnik jer su neki od pojmova koji se definiraju u članku vraćeni u članke na koje se odnosi i dodana je jedna nova definicija, definicija prihoda. Dalje, precizirani su bolje korisnici dodatno su još ostavljeni stranci pod supsidijarnom zaštitom, djeca bez pratnje, osobe koje ne žive zajedno, imaju zajedničku djecu, a brisan je termin psihička bolest iz razloga što se s pravom može reći danas po svim konvencijama koje je Republika Hrvatska potpisala osobe sa psihičkom bolesti su jednako osobe sa invaliditetom kao i bilo koje osobe sa bilo kojom drugom bolešću koje se svrstavaju u kategoriju osoba s invaliditetom i da je naprosto bez obzira što se radi o svojevrsnoj pozitivnoj diskriminaciji svejedno diskriminirajuće posebno navoditi osobe sa psihičkim bolestima u odnosu na općenito osobe sa invaliditetom. Dalje, u članku 50. o kojem je bilo jako puno rasprave tijekom pripreme zbog nerazumijevanja kako s enije radilo o namjeru predlagača da se nekome osigura da njegova štednja može iznositi do 100 proračunske osnovice a da svejedno može dobivati od države pomoć, promijenila se izričaj, na način da se definira da se radi isključivo o nekretnini, da netko tko osim zagarantirane nekretnine znači 35 kvadrata koje je po prijedlogu ovog zakona ranije bilo 25 i 42 kvadrata za osobu s invaliditetom ranije je bilo 125 nije bilo razlike, da se još određeni dodatni dio do visine 100 proračunske osnovice ne stavlja kao prepreka dobivanja pomoći. Isto tako u ovome Prijedlogu prihvaćeno je da se rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi na razini jedinice lokalne samouprave, ne kako smo ranije predlagali da to bude na razini područne, ali zbog prakse da se ipak veliki broj rješenja ne donosi, uveli smo zaštitnu odredbu kojom odredbom može odgovarati jedinica lokalne samouprave ukoliko ne donosi rješenje o pravu na pomoć. Isto tako smo propisali u ovom prijedlogu još povoljnije uvjete za status roditelja njegovatelja. Kada dijete nema roditelja ili niti jedan roditelj ne živi s djetetom i o njemu ne brine ili živi s djetetom ali nije u mogućnosti pružiti potrebnu mjeru zbog svojeg psihofizičkog stanja, jednom od članu obitelji može se na njegov zahtjev priznati status roditelja. Ali isto tako smo uzeli u obzir ono što je bilo predloženo a to su jednoroditeljske obitelji kod koje ukoliko postoji dvoje ili više djece sa poteškoćama u razvoju odnosno osobe sa invaliditetom da osim tog roditelja status roditelja njegovatelja može steći još jedan član obitelji čime smo na neki način izjednačili mogućnosti koje smo dali roditeljima koji imaju dvoje ili više djece sa teškoćama teškoćama u razvoju. Uvodili smo novi dio, to je usluga savjetovanja u obitelji, dopunili smo stručno preventivno djelovanje u lokalnoj zajednici što je odredba koju pruža obiteljski centar. Jasnije smo definirali smještaj kao institucijsku skrb je smještaj u domovima ili drugim pravnim osobama te izvaninstititucijsku skrb a što je smještaj u udomiteljskoj obitelji, udomiteljskom domu, organiziranom stanovanju ili zajednici stambenih jedinica. Posebno to navodim jer tijekom prošle saborske rasprave posebno naglašeno jedno od primjera kao što je SOS Dječje selo koje bi po zakonu, da nismo na ovakav način izvršili izričaj ne bi se moglo tumačiti kao izravna institucijska skrb čime bi se ugrozilo pružanje pomoći djeci mlađoj od 7 godina za koju smo predvidjeli da ih sve manje institucionaliziramo a sve više da se usmjeravaju u udomiteljske obitelji. Tu ću posebno napomenuti u ovom trenutku sva djeca koja u Republici Hrvatskoj bi se mogla uputiti u udomiteljske obitelji koji imaju te uvjete ima dovoljno postojećih kapaciteta, odnosno ima dovoljno obitelji, udomitelja koji su spremni tu djecu prihvatiti. Isto tako usluge socijalne skrbi u ... javno socijalne službe ne pružaju se radi stjecanja dobiti i to smo posebno naveli u prvom čitanju ovoga i naveli smo još dodatak da ukoliko je dom socijalne skrbi vjerska zajednica, udruga, druga pravna osoba ostvari dobit odnosno mi bi to mogli reći višak prihoda nad rashodima, ali ostvari dobit kako se ne bi koristio članak zakona o ustanovama, gdje u članku 2. navodi da ukoliko se stvara dobit da se primjenjuje isključivo Zakon o trgovačkim društvima. Kada onda ta odredba kao takva ne osigurava da je usluga socijalne skrbi neprofitna, rekli smo da ok, ne možemo suspendirati članak zakona, ali možemo dodat da je tu dobit onda potrebno upotrijebit za razvoj djelatnosti ili za prijenos u sljedeću godinu za funkcioniranje te vlastite ustanove. To je dogovoreno sa Hrvatskom udrugom poslodavaca na tako jedan način kako bi osigurali upravo namjeru da sve usluge koje se pružaju u sustavu socijalne skrbi bez obzira na koji način se pružale, ali da se one ne pružaju radi stjecanja dobiti već da se pružaju zbog osnovne namjene zbog koje su bile i namijenjene. Socijalne usluge se pružaju u okviru javne mreže socijalne službe pod jednakim uvjetima u domovima socijalne skrbi te pravnim i fizičkim osobama koje su dobile koncesije. Ponovit ću, koncesije i u prvom prijedlogu i danas se namjeravaju za usluge ne za ustanove. Dakle, u prošloj raspravi se stalno govorilo, iako se može pročitat u članku zakona, da predviđene koncesije koncesije su za usluge. Od noviteta u ovom zakonu je još uvođenje etičkog povjerenstva ministarstva za praćenje, istraživanje u sustavu socijalne skrbi koje jasno da je opravdano upravo iz razloga što je jako veliki broj istraživanja kojima su, koja upiti i pitanja su upućeni prema ustanove i domove socijalne skrbi a osim zaštite osobnih podataka, osim zaštite medicinskih podataka s ovim ćemo osigurati onaj jedan dio, a to je zaštita prava svakog građanina na njegovu privatnost, a ne da se pod krinkom raznoraznih pokušaja razvoja i stvaranja statističkih baza izlažu oni kojima je naša pomoć potrebna, nepotrebno rizicima gubitka osobnosti. To treba jasno reći jer onaj dio istraživanja koji je nama stvarno potreban u znanstvene svrhe, u svrhu razvoja sustava to može provoditi dakle Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, mogu to provoditi i znanstvene institucije, ali etičko povjerenstvo će biti ti koji će odrediti etičnost svih tih istraživanja. U posebnom dijelu treba naglasit već dvije godine pravo na naknadu da zaposlene isplaćuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovim zakonom kao što raščišćujemo i činimo jasnim i transparentnim sve odredbe i sve tijekove pružanja usluga i pružanja novčanih naknada tako i u ovome dakle pravo na naknadu se više neće tražiti od centra za socijalnu skrb već direktno od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Bilo je još prijedloga koji su prihvaćeni, koji možda ne mijenjaju ništa posebno, ali bih tu sada još uvodno i riječi htio naznačiti nekoliko prijedloga koji nisu prihvaćeni i jasno dati razlog zašto oni prihvaćeni nisu. Nije prihvaćeno da se umjesto određivanja imovinskog cenzusa odnosno umjesto odbijanja zahtjeva na nekretnine koje se ne mogu prodati, a koje su iznad cenzusa od 100 proračunskih osnovica da se prenesu u vlasništvo Republike Hrvatske ili izvrši upis založnog prava. Nama je ova odredba neprihvatljiva iz razloga što bi takve nekretnine s jedne strane Republici Hrvatskoj predstavljale određeni teret jasno da bi postojala mogućnost manipulacije, prodaje ispod cijene, a s druge strane cilj novčane socijalne pomoći nije, ponavljam nije isključenje korisnika iz društva i stvaranje ovisnosti o socijalnoj pomoći i njega i njegove obitelji već upravo obratno, da vlastitim snagama da ga osnažimo i da vlastitim snagama osiguramo njemu i njegovoj obitelji mogućnost uzdržavanja. razumije se./… kad bi se uhvatila jedna ovakva odredba da bi doveli u situaciju bespovratnu znači circulus vitiosus, da korisniku kojemu je potrebna pomoć da oduzimajući nešto što bi on imao u imovinskom dijelu ili mu to uvjetovali da će pomoć s time da bi mogli dobit u situaciji da on postane za stalno korisnik naše pomoći što definitivno ne smije biti naše pravilo. Isto tako nije prihvaćeno da smještajni kapaciteti budu do 200 korisnika za domove za stare i nemoćne jer osim što nije u skladu s europskim standardima niti procesom deinstitucionalizacije na koju se Republika Hrvatska obvezala isto tako nije odredba koja bi trebala u ovom trenutku, znači odredba o 70 korisnika ugroziti niti jednu ustanovu, znači niti jedan dom za stare i nemoćne jer je prelazni period koji je predviđen da se postojeći domovi transformiraju period od 10 godina, a ova odredba o 70 korisnika je odredba koja ima svoju ekonomsku računicu, a predviđena je ovim zakonom da bude za osnivanje novih ustanova. U jednom od amandmana koje smo dobili tijekom rasprave na odborima, jasno smo naznačili, bilo je govora da ta dva objekta ne bi trebali imati razmak manji od kilometar odnosno 1000 metara smatrajući kako je to trebala biti samo jedna norma koja bi spriječila mogućnost manipulacije sa objektima za 70 korisnika. Odustali smo hvala Bogu od tih 1000 metara jer smo dobili, prihvatit ćemo amandman, jer smo dobili da to bude dakle 70 korisnika u objektu na jednoj lokaciji. Znači uvjet je da je samostalan objekt čime dobivamo onda ono što je bio naš smisao. Isto tako prigovor koji je praktički više bio retorički, da nije provedena decentralizacija, nije točno jer s jedne strane moram naglasiti upravo na raspravi na udruzi gradova i na raspravi na udruzi županija upozoreni smo i mi da postoji veliki problem, problem decentralizacije na način kako se do sada provodio i da taj problem decentralizacije i Fond izravnanja stvara probleme u funkcioniranju jedinica lokalne i jedinica područne samouprave. Zato je ovaj model decentralizacije u dvije faze koje smo mi predložili, ovim zakonom se točno definira prva faza, a isto tako strategijom koju je donijela hrvatska Vlada 2.travnja i druga faza ćemo osigurati uvjete da se decentralizacija izvede na jedan racionalan način i na način da onda jedinice područne i lokalne samouprave mogu preuzeti i odgovornost za funkcioniranje sustava socijalne skrbi na svom dijelu bez ovih negativnosti koje su se pojavile u u ovom drugom dijelu, dakle u ovim drugim sektorima decentralizacije. Bilo je još dosta primjedbi pa mislim da će se tijekom današnje rasprave o zakonu moći o tim primjedbama i očitovati te u svakom slučaju očekujemo da uz prihvaćanje amandmana koji su bili predočeni na odboru da ćete moći podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Netočan je navod gospodina državnog tajnika da bi podizanje postotka relativne linije siromaštva ugrozilo poticaj za rad i da bi dovelo do trajnoga korištenja ovih socijalnih prava. To je naprosto šteta propuštanja prilike da se pokaže da Hrvatska država može brinuti sukladno svojim gospodarskim mogućnostima. Dokaz tome je da je slovensko recimo gospodarstvo jednu četvrtinu jače od hrvatskoga, ali je tri puta izdašnije kada je riječ o socijalnim pomoćima, odnosno pomoći za uzdržavanje u našem slučaju. Dakle, propuštamo tu priliku, ne pokazujemo da smo solidarni sa ljudima kojima je doista potrebna pomoć niti onoliko koliko bismo mogli obzirom na našu gospodarsku situaciju, gospodarsko stanje. Odbori. Odbor za rad? Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb raspravljalo je kao matično radno tijelo o drugom čitanju Zakona o socijalnoj skrbi. Nakon što je predlagatelj iznio novine u ovom zakonu i nakon uvodnog obrazloženja pojasnio je kako se predloženim zakonom postojeći sustav višestruke socijalne pomoći pojednostavljuje u smislu jasnijeg definiranja uvjeta, te jednostavnijeg i učinkovitijeg postupanja ostvarivanja prava kako bi se postiglo osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljenje osobnih i obiteljskih potreba socijalno osjetljivih skupina. U procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u zakonu se stavlja poseban naglasak na smjernice Europske unije u području socijalnog odlučivanja. Objedinjavanjem postojećih novčanih davanja na sedam programa i uvođenjem inkluzivnog dodatka smanjit će se administriranje u postupcima. Opsežna i nužna reforma sustava socijalne skrbi obuhvaća reformu sustava novčanih naknada, reformu sustava socijalnih usluga i njihovog i njihovog financiranja kao i reformu sustava javne socijalne skrbi. Jedan od osnovnih ciljeva reforme sustava socijalne skrbi usmjeren je prema deinstitucionalizaciji, odnosno pružanju usluga izvan institucionalnih oblika socijalne skrbi, a sve radi veće dostupnosti korisnicima. U mreži javne socijalne službe može se dati koncesija na pružanje socijalnih usluga pravnim i fizičkim osobama kod ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. Na osnovi koncesije mogu se pružati usluge savjetovanja, pomoći i njege u kući, stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, a također se bolje regulira status roditelja njegovatelja Prema predloženom zakonu može imati i jedan i drugi roditelj ukoliko obitelj ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba sa invaliditetima. Ili drugi član obitelj ukoliko u jedno roditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba sa invaliditetom. Predloženim zakonom osniva se nacionalno socijalno vijeće za prepoznavanje i proučavanje socijalnih problema, te davanje i predlaganje stručnih mišljenja na području socijalnog planiranja i razvojnog usmjerenja u djelatnosti socijalne skrbi, te savjeti za socijalnu skrb u županijama koji sada imaju važnu ulogu u socijalnom planiranju, praćenju i razvoju mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području. Nakon rasprave članovi odbora su većinom glasova, 7 za i 1 protiv predložili Hrvatskom saboru usvajanje Zakona o socijalnoj skrbi. Odbor je istodobno predložio 15 amandmana koje je kao što smo čuli državni tajnik spreman prihvatiti. Tih 15 amandmana da vas ne zamaram dugim čitanjem imate priloženo na svojim klupama, pa molim da ih pročitate. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za rad i socijalno partnerstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za rad i socijalno partnerstvo je na svojoj 54. sjednici koju smo danas održali raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o socijalnoj skrbi. Da sada ne prepričavam što je predstavnica predlagatelja sve pozitivno rekla o ovom zakonu, a čuli smo i u raspravi od državnog tajnika. Ja ću samo spomenuti što su članovi odbora naglasili u svojoj raspravi. U raspravi članovi odbora su pohvalili napore resornog ministarstva i ukazali da će ovaj zakon riješiti dio velikih problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom dok se ne donese poseban Zakon o inkluzivnom dodatku. U raspravi je predlagatelj prihvatio prijedlog amandmana na članak 86. kojim se proširuje krug osoba sa statusom roditelja-njegovatelja i na druge članove obitelji. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o socijalnoj skrbi uz sljedeći amandman. U članku 86. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji bi glasio: "Pravo na status roditelja-njegovatelja umjesto roditelja može ostvariti i bračni ili izvanbračni drug roditelja djeteta djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom iz stavka 1. i 2. ovog članka koji nije njegov biološki roditelj, a živi u obiteljskoj zajednici sa djetetom." U istom članku dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8., a dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9. u stavku 9. iza riječi: "steći" dodaju se riječi: "osim roditelja". Ova izmjena je nužna radi ujednačavanja prava članova obitelji koji žele ostvariti pravo na status roditelja-njegovatelja. Predstavnica predlagatelja se izjasnila da prihvaća ovaj predloženi amandman. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovdje u uvodnom dijelu gospodin tajnik rekao da se ovaj zakon piše punih 7 godina, da je bila provedena jedna dobra, kvalitetna javna rasprava. Da je tome tako onda ne bi u današnjem trenutku ovo bio samo jedan mali segment primjedbi koje su stigle. To su primjedbe struke, socijalnih radnika, Fakulteta za socijalni rad i mnogih drugih koji rade u sustavu socijalne skrbi i svi upozoravaju na to da nije bila provedena dobra dobra stručna rasprava prije svega. I da je ovo zakon koji će na žalost uništiti i ovo malo socijalne skrbi koje je do sada kako kako tako funkcioniralo. Dakle, umjesto 7 godina rada na ovom zakonu bojim se da se 7 godina nije ništa radilo u sustavu socijalne skrbi i da je ono uvijek bilo na neki način ružno pače u ovom mega ministarstvu između zdravstva i socijalne skrbi. Drugo struka isto tako kaže da ste uzeli britanski model iz '67. godine, bilo bi puno bolje da ste posjeli naše ljude koji rade svakodnevno u struci sa problematičnim obiteljima, sa obiteljima koje se nađu u teškoj socijalnoj situaciji, pa da ste njih pitali što učiniti sa sustavom socijalne skrbi, ovaj zakon bi bio puno bolji i kvalitetniji i bio bi životniji, ovako on uopće ne korespondira sa našim potrebama. Socijalni radnici su na žalost u zadnjih 7, 8 godina pretvoreni ustvari u najobičnije administrativne radnike. Kod njih se kada im se dođe u nadzor više bave ljudi iz ministarstva upravnim rješenjima, kako su rješenja napisana, i zbog toga ti ljudi ustvari nemaju vremena da se bave onim što jest njihov temeljni posao, a to je rad sa obitelji, rad sa korisnicima, dakle njima, zbog njihovih 170 ovlasti i poslova koje imaju ne preostaje ništa, gotovo ništa vremena za rad sa obiteljima, i zato imamo ovakvo stanje kakvo imamo. I ovaj zakon umjesto da je išao na rasterećenje sustava socijalne skrbi, jednog dijela njihovih poslova, zakon je ustvari još dodatne poslove dao sustavu socijalne skrbi, pa su tako i u nedavnim izmjenama dobili još neke poslove, ali i s ovim sada zakonom koji definitivno samo opterećuju sustav, umjesto da su rasteretili djelatnike socijalne skrbi. Ovdje je maloprije u jednom ispravku moj kolega Vidović nešto rekao oko imovinskog cenzusa, oko općenito pomoći i onoga što jest funkcija socijalne skrbi, a to je da pomaže onima koji nisu u mogućnosti sami zaraditi za svoj život, međutim ja ću ovdje reći da na žalost se punih 7 godina nije napravilo niti reda ni u sustavu socijalne skrbi, ali uopće se nije učinilo ništa bez obzira što smo imali i JMBG, i OIB, da se umreži sustav, da se umreže sve informacije i da se uvede reda u sustavu, jer pravednost u ovom sustavu je izuzetno važna ljude strašno boli kada pomoć ne dobiju oni kojima je ona potrebna, a i kada tu pomoć dobiju oni koji su jako vješti i koji iskorištavaju ovaj nered unutar sustava. Što se tiče decentralizacije ovdje nema nikakve decentralizacije, vi ste termine i vrijeme za decentralizaciju mijenjali iz dokumenta u dokument, ovo je već treći puta da pomjerate godinu, odnosno vrijeme za provedbu decentralizacije, i na žalost u ovom sada dobar dio isto tako poslova ovisit će o političkoj volji zbog toga što se nije radilo na pravoj decentralizaciji, a to je kako spustiti ovlastiti tako spustiti i stalne financije, ovako kada se svake godine iz proračuna po političkoj volji odlučuje tko će dobiti neka sredstva a tko neće to naprosto nije dobro, prvenstveno za građane. Ja ću ovdje reći još i bolje rečeno usredotočit ću se na nekoliko stvari za koje mislim da su jako važne. Prvo što se tiče udomiteljstva, mi definitivno u Hrvatskoj nismo napravili ništa da dobijemo dovoljan i povećani broj udomitelja, nama u zadnjih nekoliko godina broj udomitelja polako pada. Zadnji puta sam ovdje govorila o nekim županijama gdje imamo izuzetno mali broj udomitelja, pa ću tako još jedanputa, ali ovoga puta sa brojevima, da ne bi opet bilo priče da pričam nešto što ne stoji, pa ću reći npr. da u Dubrovačko-neretvanskoj samo od 32 iako je teško po vašim podacima, jer ih isto nemate, barem nama nisu dostupni, korektno razrađenih, djeca i odraslih je u udomiteljskoj obitelji smješteno 32, u Šibensko-kninskoj 43, to su dvije županije u kojima je najmanji broj udomitelja koji smještavaju, i to su uglavnom srodnička udomiteljstva. Paralelno s tim npr. imate u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u domu Maestral 25 djece do 7. godine, koja će trebati biti smještena u udomiteljsku obitelj. Rekli ste da će i biti dovoljno udomiteljskih obitelji, ja po ovim brojevima ovdje sada ne vidim gdje su to udomiteljske obitelji, a nije dobro da ta djeca budu smještena u vrbovečku dubravu ako je njihova temeljna obitelj u Dubrovniku. Dakle ovdje se samo problem ponovno kozmetički riješio u zakonu, s tim da i ova SOS sela koja ste ovdje stavili su isto na neki način institucije, dakle to nije pravo udomiteljstvo o kojem ste vi ovdje govorili. Drugo što je sa djecom koja imaju određene zdravstvene poteškoće? Vi znate da udomiteljstvo nije kategorizirano na način da postoji jedan broj udomitelja koji će biti specijalizirani, ili bolje rečeno dovoljno dovoljno educirani, ali isto tako dobiti pojačana sredstva za skrb o djeci koja imaju određene zdravstvene poteškoće, tko će o njima skrbiti? Trenutno u institucijama, koliko god ih ne volimo, ta djeca imaju i medicinsku sestru i liječnika, imaju dostupnost bolnicama, rehabilitaciji zbog toga što su domovi u velikim mjestima, pitanje je dakle što će biti sa tom djecom, tko će se sa takvom djecom baviti baviti onog trenutka kada ih odlučite smjestiti u udomiteljske obitelji? S druge strane nama je stanje takvo sa udomiteljstvom zbog toga što se centri nemaju vremena baviti traženjem udomiteljskih obitelji, jer se bave ovim administriranjem o kojem sam na početku govorila. Kada su u pitanju obiteljski centri, tu vam je jedan popriličan nered isto tako nastao, obiteljski centri vam spadaju dakle u ustrojstvo Vlade, u Ministarstvo obitelji, vi ste ih sada ugradili ovdje u sustav socijalne skrbi, onda ste ovdje rekli neke statute pravne akte donosit će i odlučivat će Ministarstvo obitelji, ali mi ćemo njima odlučiti neke poslove. Ljudi dajte se dogovorite. Jesu li obiteljski centri dio sustava socijalne skrbi, ako jesu promijenite Zakon o ustrojstvu ministarstava, i uzmite to sve u sustav socijalne skrbi. bipolarno ponašanje prema centrima obiteljskim će stvoriti samo kod tih ljudi dodatne probleme, jer oni više očito po ovome neće znati tko im daje poslove, tko im je nadležan, za što im je nadležan, jedno ministarstvo za jedno, drugo ministarstvo za drugo, tako da ovo je nešto što što nije dobro i to bi trebalo rješavati. S druge strane obiteljski centri u ovom trenutku, a i po ovom zakonu ovo što sam vidjela ovdje rade samo sa ljudima koji to dobrovoljno žele. Dakle obiteljski centri nemaju obvezu da centar za socijalnu skrb kako bi sebe rasteretio i pomogao korisnicima, da jedan dio tih korisnika ode npr. na tretmane u obiteljski centar. Oni primaju i rade samo s ljudima koji to dobrovoljno žele. Nisam sigurna koliki je broj ljudi koji imaju neke probleme koji koji nisu svjesni tih problema, nego im to često puta moraju osvijestiti ili ljudi iz prosvjete koji rade sa njihovom djecom ili to rade djelatnici centra za socijalnu skrb, da su ti ljudi dakle svjesni svog problema, i da će doći tražiti pomoć u obiteljski centar. a to je ovo što ja kažem vezati ga dakle unutar sustava socijalne skrbi, i dati im isto tako jednu obvezu, a to je da mogu djelovati po dakle nekakvim uputama centra za socijalnu skrb, kako bi odradili jedan dio posla i tako bi tako bi se možda rasteretio malo sustav socijalne skrb, a i pomoglo bi se nešto više korisnicima. Vratit ću se sada na udomiteljstvo kada su u pitanju odrasle osobe, dakle ljudi ili treće životne dobi ili osobe sa određenim psihičkim poteškoćama. Vi ste ovdje rekli da bez obzira na te koncesije postoji jedan dugi rok, kažete od 10 godina prilagodbe, međutim mislim da biste trebali sa ove govornice reći ljudima koji su uzeli kredite, koji su založili kompletnu svoju imovinu da bi po postojećim zakonskim propisima i po postojećoj mreži udomiteljstva sagradili domove u kojima trenutno smještavaju oko 200 korisnika. Postoje pojedinci koji su iskoristili maksimum po trenutnom zakonu pa smještavaju npr. u 3 doma oko 600 štićenika. E sada, kad vi njima kažete da oni tih 600 štićenika moraju rasporediti na nekoliko lokacija po 70 to morate ljudima objasniti kako će oni doći do novih prostora, što će biti sa ovim viškom štićenika. Mislim to je naprosto nešto što ste ponovno radili bez neke konzultacije sa ljudima koji trenutno rade u tom segmentu u tom segmentu i vi njima mijenjate uvjete poslovanja i poprilično ugrožavate te ljude. Na jednu stranu standardi da 70 ljudi u jednom obiteljskom domu je možda puno bolja i kvaliteta, ali s druge strane kvaliteta se osigurava jednakim uvjetima i jednakim standardima za sve što danas nemamo. Danas naprosto to nemamo. Mi nemamo niti iste standarde propisane, niti iste uvjete propisane, niti imamo isti nadzor za sve. Kod nekih nadzor dolazi 5 puta u 2 godine, kod nekih ne dođe nikada čak ni onda kada postoje prijave o zapuštenosti njihovih korisnika jer očito ljudi imaju neku vezu pa onda se kod njih u nadzor ne ide. S druge strane, udomiteljstvo mora biti vezano na institucije. Ovakvo udomiteljstvo kakvo je sada organizirano ustvari ostavljeno je često puta sami sebi, a oni moraju biti vezani na institucije zbog toga što često puta naprosto bez te povezanosti sa drugim institucijama ne mogu funkcionirati. Nažalost, u Hrvatskoj u proteklih 7 godina ništa se nije učinilo niti da se otvore neki hospiciji kako bi se tamo mogla smjestiti posebna kategorija ljudi koji su dakle u nekakvoj terminalnoj fazi bolesti i za koje je potrebna doista jedna specifična vrsta skrbi. trenutno obiteljski domovi u većini slučajeva nemaju prilagođene uvjete za osobe koje se često puta kod njih smještaju, to su osobe u dubokoj komi. I često puta osobe koje dođu zaražene MRSA-om iz bolnice, oni koji su liječnici u ovoj dvorani znaju da je MRSA nešto što može ugroziti ako nema svojevrsnu izolaciju, može ugroziti ostale štićenike pa je pitanje zašto se ništa nije učinilo da se u pojedinim domovima ili bolje rečeno da se kategoriziraju određeni dijelovi domova ili kompletni domovi u kojima bi se smještale osobe koje nemaju gdje biti smještene nego u takvoj vrsti institucije i koje su dakle trenutno u komi ili imaju nekih drugih poteškoća. Problem je i u tome što se oni sada smještavaju po istoj cijeni kao i osobe kojima je potrebno puno manje sredstava i puno manje brige. Tako da bi tu trebalo isto tako vidjeti kako za određene slučajeve dakle povećati iznos sredstava i osigurati da se i te osobe mogu smještati, ali onda puno sigurnije, puno kvalitetnije nego što je to sada. I onda kada dođe i do toga da neki obiteljski domovi ne da ne žele nego naprosto da zbog odgovornosti da ne ugroze ostale korisnike ne žele primiti nekoga tko je zaražen MRSA-om onda je to naravno problem. Ali, to ne smije biti problem ljudi koji se bave udomiteljstvom i koji su oni koji vode obiteljske domove nego to mora biti problem države koja mora osigurati određene uvjete za kako za one koji rade sa takvim bolesnicima tako i naravno dio naših građana koji evo moraju na taj način dočekati ustvari kraj života. Na kraju ću samo reći u ime kluba SDP-a mi ovaj zakon, to je jedan od rijetkih zakona koji nismo podržali niti u prvom čitanju zbog toga što smatramo da je loš, da nije pomogao sustavu socijalne skrbi, da nije uveo reda, da će biti puno teže raditi sada po ovom zakonu nego što je to bilo po postojećem sustavu. Mi ga nećemo podržati niti u drugom čitanju jer naprosto smatramo da ovaj zakon treba početi pisati ispočetka i to ne tako da nam konzultanti i pisci zakona budu ljudi iz Velike Britanije nego da to budu naši ljudi koji rade u Hrvatskoj i koji rade s našim građanima, znaju probleme kako svoje struke, ali tako i potrebe naših građana. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Prvi, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. da svi upozoravaju da nije bila provedena stručna rasprava. I drugi netočan navod, da će se uništiti i ono malo socijalne skrbi što nam je još ostalo. Pa gospođo zastupnice ja se čudim da vi ne znate da izrada ovoga zakona traje skoro 5 godina i treba ovom prilikom evo ja ću zahvaliti timu u resornom ministarstvu, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji je radio na pripremi ovoga zakona, a u zadnjih nekoliko mjeseci radilo se čak i po 20-ak sati dnevno. Treba zahvaliti isto tako cijelom nizu institucija, njih je oko 30-ak koji su na najbliži mogući način sudjelovali u kreiranju ovoga zakona. Isto tako kad je zakon upućen u javnu raspravu objavljen je na web stranici ministarstva upravo sa nakanom da se dođe do određenih primjedbi i kao što znamo ugrađene su u nacrt zakona u prvom čitanju jednako kao što su i sve primjedbe ugrađene u konačni tekst. A osim toga, ja ću vam reći kao odgovor na drugi netočan navod da zakon zapravo predstavlja značajno poboljšanje svih aspekata u u socijalnoj skrbi u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. ali uglavnom ona je cijelim dijelom svoje rasprave negirala gotovo svaki dio ovih izmjena i promjena, a ja bih se osvrnuo na 2 momenta koja je spomenula – da su socijalni radnici pretvoreni samo u administrativne radnike i da oni uopće ne rade s obiteljima. To je apsolutno netočno jer socijalni radnici itekako kvalitetno, osobno tome svjedočim, rade svakodnevno stručno, mukotrpno i sa obiteljima i na terenu. Nadalje, rekli ste i da će ih se dodatno opteretiti. Pa samo načelo dostupnosti govori dakle da u tom dijelu svakako će se napraviti određeni pomaci i informatizacija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 ali isto tako govorili ste o djeci i o smještaju u udomiteljsku obitelj i tako. Mislim da je sve vrlo jasno i u ovim promjenama je rečeno da i u tom dijelu će doći u svakom slučaju do pojednostavljenja i kvalitetnijeg načina rješavanja i toga dijela. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o socijalnoj skrbi u drugom čitanju i moram na žalost ponoviti dio rasprave iz prvog čitanja, a to je da je kvalitetna javna rasprava izostala, a da ne bi to izazvalo dizanje pločica reći ću zašto. Zbog toga jer rasprava o ovom nije ni 10% javne rasprave o reformi zdravstva koju je provodio isti ministar prije tri godine, kada je obišao cijelu Hrvatsku. Smatramo da ono nije bilo, ono je bilo ishitreno, brzo, ali ipak je to bio veliki pomak u ono vrijeme u odnosu na javnu raspravu koja se odvijala o ovom zakonu a ovo je prevažan Zakon da bi se samo rasprava odvijala i pojašnjavala da je to sve bilo dostupno na web stranicama Ministarstva itd. moj osobni stav i stav Kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika da je ova javna rasprava nedovoljno kvalitetna odnosno da je kvalitetna javna rasprava izostala. Drugo, prvi put sam rekao i sada opet ponavljam, ovo između ostalog je socijalni zakon, gospodarsko socijalno vijeće koje opet funkcionira ima u nadležnosti i ovaj Zakon, nikako da dobijemo mišljenje uz prijedlog Zakona, mišljenje socijalnog vijeća, dajte potrudite se, mišljenje pozitivno ili negativno. Treće zašto mi uvijek tražimo ona mišljenja struke koji glorificiraju prijedlog, koji govore u prilog, dajmo jedno mišljenje struke gdje ima i oponirajuće mišljenje. Dajte da vidimo mi zastupnici argumente za i argumente protiv. Nećete mi reći da je cijela struka stala iza ovog Prijedloga, to nam želite reći. Ali sigurno nije stala, među strukom ima različitih mišljenja, različitih prijedloga i različitih ideja. I ono što želim reći, mene je jedan kolega podučio da odluke koje se donose u užasnom vremenskom odmaku, njihova kvaliteta pada sa brojem argumenata koji dolaze na stol, tako i nešto što se gnjecalo 7 godina, 7 godina se pripremao ovaj Zakon i tri puta su se mijenjale varijante. Ne može se reći da je ovo najbolja varijanta jer nema poveznice između tih između tih prijedloga koji su bili u opticaju tih 7 godina. Ovo jeste i treba mu dati dužnu pažnju jer je to Zakon od posebnog interesa za Hrvatsku i za građane, ovaj zakon mora sadržavati u sebi pravednost i socijalnu pravičnost sustava. Nisam još uvijek uvjeren da on to sve u dovoljnoj mjeri sadržava. Mora se priznati da je u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju došlo do kvalitativnih promjena i da smo dobili još neke podatke i naravno da su neke primjedbe uvažene. Isto tako mislimo u Klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika da bi poput predškolskog odgoja i obrazovanja i za objekte socijalne skrbi trebalo propisati standarde i da to vjerojatno ne bi trebalo rješavati ovim zakonom i standarde vezano uz smještaj i standarde dakle, broj korisnika i standarde određene površine za određen tip korisnika kao i za njihovu kvalitetu boravka i kvalitetu prehrane. prehrane. Ja ne podvlačim znak jednakosti između privatnih objekata socijalne skrbi i društvenih objekata. Privatni uvijek ima još dodatni motiv da to radi, a to je motiv zarade. Država uvijek može razgovarati o neprofitnoj poziciji, dakle podmirenje troškova za određenu uslugu. Prema tome, mislim da bi trebalo razmisliti gospodine državni tajniče o procesu, o dogradnji ovog cijelog sustava kroz uvođenje standarda za smještaj u objektima socijalne skrbi. Moram se složiti sa kolegicom Opačić da ovaj sustav još uvijek ima previše administriranja a malo savjetovanja i male skrbi i tu ne vidim veliki pomak. neovisno što mislim o ovom prijedlogu u drugom čitanju, smatramo u Klubu HNS-a HSU-a da će ovaj Zakon proći jer ima većinu glasova u Hrvatskom saboru i stoga smatramo da nam je dužnost popraviti ili da barem damo prijedloge, da popravimo ono što mislimo da bi trebalo popraviti kroz amandmane i siguran sam u ovom trenutku se piše barem 10-tak amandmana koje mislim da mogu doprinijeti kvaliteti ovog Zakona. Naime, još ću dati samo dvije generalne primjedbe pa ću onda prijeći na obrazlaganje amandmana. Imamo jednu generalnu primjedbu kod odabira koncesionara, dakle kod odabira najpovoljnijeg ponuđača, bez obzira da li se radi o pravnoj osobi ili o fizičkoj osobi, nemamo kriterije da li će prednost imati onaj koji je najbolje stojeći koncesionar, dakle najbolje kotira na tržištu ili će imati prednost oni koncesionari koji imaju potrebnu stručnost i profesionalnost u pristupu korisnicima. u članku 103. na kraju imamo generalnu primjedbu gdje je pronađen sukob interesa u ovom izričaju koji imamo sada, ne idemo sa amandmanom molim da vi to pogledate. Naime, radi se o stavku 5. članku 103. kaže: "Zavod putem uputnice priznaje uslugu iz stavka 1. ovog članka na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju, učestalosti usluge iz stavka 1. ovog članka". Dakle, mišljenje pružatelja usluga je temelj donošenja odnosno priznanja usluge. Može biti temelj za priznanje određene usluge, može biti određeno mišljenje određene komisije, ali nikako pružatelja usluga koji sam o sebi donosi sud odnosno preporuku. Nadalje, idemo onda redom. Smatramo da bi u u članku 2. stavku 1. podstavak 2. treba izbaciti za samca dakle kod pojmovnika, kad definiramo pojam samca, predlaže se izbaciti nema užu obitelj jer jedno drugo isključuje. Jer ako se navodi da nije u bračnoj, izvanbračnoj zajednici onda bi trebalo ukoliko bi se to navodilo onda bi trebalo navesti udovice i udovce. Nadalje, nakon podstavka 5. u istom članku nemamo definiramo samačko kućanstvo, a samačko kućanstvo je isključivo onda kad imamo osobu koja živi sama te sama podmiruje troškove života. Radi sprečavanja stigmatizacije predlažemo da u podstavku odnosno točki 12., kaže se da kod djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom osim osnovnih životnih potreba postoje povećane. predlažemo da se to zamijeni postoje dodatne potrebe upravo zbog sprečavanja stigmatizacije. U točki 19. kod individualnog plana, individualni plan je plan promjena životne situacije ili ponašanja korisnika utvrđen temeljem sveobuhvatne procjene potreba, poteškoća i resursa u dogovoru sa korisnikom, usmjeren prema odabranim ciljevima, predlažemo dodati: u svrhu prevladavanja nepovoljnih životnih okolnosti. Nadalje, u članku 5. u stavku 1. gdje kaže da jedinica područne odnosno regionalne samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve u djelatnosti socijalne skrbi na način na način da organizira i provodi mjere i aktivnosti sukladno socijalnom planu na svojem području. Prije te točke 1. trebalo bi reći da jedinica lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave organizira ustrojavanje savjeta za socijalnu skrb te donošenje socijalnog plana na svojem području. Dakle, to je točka 1. pa onda sve ono što slijedi. Nadalje, u članku 6. željeli bi reći, odnosno pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi stavka 1. ovog članka predškolske, školske, zdravstvene ustanove, policija, pravosudna i druga državna tijela te druge pravne i fizičke osobe koje po posebnim zakonima brinu o obitelji, djeci i drugim osobama osobama koje se ne mogu brinuti same za sebe obvezne su međusobno surađivati. Stoga bi dodali stavak 3., da informacije iz sustava navedenih iz sustava navedenih u stavku 2. o korisniku usluga socijalne skrbi koji ima problema u socijalnoj prilagodbi vode se u Zavodu za socijalnu skrb, ne da bilo tko i bilo kako vodi informacije. Dakle, upravo zbog potrebe pomaganja korisnicima koji imaju problema u socijalnoj prilagodbi predlažemo da se uredi sustav razmjene informacija o pojedincima koji imaju problema u socijalnom funkcioniranju. Nadalje, u članku 11. stavak 3. s obzirom da je u članku 6. da se govori i o vjerskim zajednicama mislim da ih treba dodati i u članak 11. stavak 3. Rekli smo da vjerske zajednice obavljaju poslove poslove iz područja socijalne skrbi pa mislim da bi bilo korisno da ih se ugradi u članak 11. i da oni budu članovi savjeta za socijalnu skrb. Članak 21. nam je naročito bio diskutabilan jer imamo jedno načelo koje se zove načelo supsidijarnosti. Samo načelo supsidijarnosti ne odgovara onome što se govori u tom članku 21., naime članak 21. govori o osobnoj odgovornosti i o solidarnosti. Pa predlažemo da se to načelo da bi bilo u kontekstu članka 21., dakle naziv načela izmijeni i da se on zove, odnosno da imamo naziv načela načelo socijalne odgovornosti i solidarnosti. Dakle, time se afirmira odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost, a ugrađeno je i suština stavka 2. u tom članku. Nadalje imamo u članku 23. načelo pravičnosti. Predlažemo izmijeniti naziv u načelo socijalne pravičnosti jer se time i u naziv uključuje koncept socijalne pravičnosti na koji se članak i odnosi. Dakle, također u stavku 1. članku 23. predlažemo da osoba koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi ne može korištenjem prava iz sustava socijalne skrbi postići postići bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze iz rada. Dakle, ovako koncipiran stavak uključuje odgovornost sustava socijalne skrbi da uređenjem kriterija za korištenje socijalnih prava postiže ostvarenje ovog načela. I još nešto da kažem u ime kluba, u članku 26. u nazivu "Načelo uključivanja korisnika u zajednicu" predlažemo izmijeniti u načelo uključenosti korisnika u zajednicu. Mala razlika, ali bitna jer načelo uključivanja korisnika korisnika u zajednicu predmnijeva da je on sada isključen i da ga moramo uključiti, a ako kažemo načelo uključenosti to podrazumijeva zatečeno stanje korisnika te buduće poželjno stanje poželjno stanje koje se postiže ovim načelom. Dakle, nastavit ću dalje u pojedinačnoj raspravi po amandmanima. Ono što želim reći, da će konačni stav Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika o ovom zakonu i podrška i nepodrška ovisiti ipak o volji predlagača da cijeni i naše napore da svojim angažmanom poboljšamo kvalitetu ovog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci. Prvi gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Hrelja, kazali ste da odluke koje se donose s vremenskim odmakom gube na kvaliteti. Moram vas ispraviti da sa stručnog stajališta to nije točno. Kvaliteta odluke ovisi ponajprije na temelju čega se one donose i jesu li karaktera operativnog ili strateškog. Intuitivne odluke su najbrže, najviše nose rizika i najjeftinije. Odluke na temelju iskustva isto tako su brze, nekada vrlo sigurne i traže malo novčanih sredstava. Odluke na temelju eksperimentiranja traže vremena ali su vrlo nesigurne. A upravo najkvalitetnije odluke se donose na temelju analize i istraživanja koje traže veliki vremenski razlog, ali zato smanjuju rizik na najmanju moguću razinu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrelja, dali ste do znanja kako po pitanju kvalitete nije predviđena standardizacija. Mislim na smještaj, postupak pružanja usluga itd. I prehrane, i sve. Dakle, to je velika pogreška koju ste izgovorili, odnosno nije to točno. Nije to točno. Upravo ovaj zakon člancima 156., 176. i 177. da regulira pitanje standarda kvalitete socijalnih usluga, formira povjerenstvo za kvalitetu. Zatim, u člancima 176., 177. regulira pitanje akreditacije domova socijalne skrbi itd. Unutar tog prostora ne može biti parcijalne standardizacije. Ili je ima ili je nema. Ovim je predviđena i bit će pokrivena. To propisuje ministar, a u razgovoru sa gospodinom državnim tajnikom malo prije saznao sam još neke novine koje mislim napraviti u smislu praćenja procjene i unapređenja kvalitete. Prema tome, nema mjesta doista toj tvrdnji. Hvala lijepo. jedini valjda ili najvažniji stručnjaci u Hrvatskoj profesori iz Pravnog fakulteta su dostavili na 40 stranica primjedbe, primjedbe, ali baš na svaki članak prijedloga ovog zakona. I oni ne samo da nisu konzultirani nego su oni potpuno ignorirani u svojim argumentiranim navodima i ispravcima. I drugo, 2003. godine osobno sam ministru Hebrangu i ministrici Kosor u to vrijeme predao gotov elaborat o reformi koji se dvije godine pripremao, koji su najvrsniji eksperti ne samo iz Hrvatske pripremili i reforma je mogla početi istoga trenutka. Prema mojim informacijama ministar Hebrang je to ovako bacio sa stola i onda ste vi išli praviti priču sedam godina. Evo rezultat je to što imamo. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hrelja je rekao da će biti više i previše administriranja. To je netočno, jer načelo dostupnosti izborom usluga kaže da se ostvaruju prava na naknade i ostale stvari u skraćenom postupku ostvarivanja socijalnih usluga putem uputnica kao javnih isprava koje ujedno predstavljaju osnovu za plaćanje usluga, a Zavod je dužan u roku 8 dana odgovoriti na isto. Nadalje, objedinjavanje prava isto tako će smanjiti administriranja a da ne govorim o informatizaciji koja je gotovo u svim centrima. A još da ne kažem o povoljnim uvjetima rada jer svjedočimo o povoljnim uvjetima rada jer svjedočimo u mnogim sredinama da su napravljeni i centri za socijalnu skrb i uvjeti za rad tih ljudi koji rade uistinu mukotrpan i težak posao. Hvala lijepo.

Prvo i osnovno pravilo barem po meni trebalo bi biti da kompletna ta socijalna služba, odnosno da budem precizniji socijalna skrb kao da je prepuštena lokalnoj samoupravi, tj. u cijelosti. Ne jasno, ne kako to zakon zamišlja vama prava dole na lokalnoj razini, a nama novac. Znači, idemo sa decentralizacijom države, a onda o socijali neka se brine lokalna samouprava, ali za ali za te namjene jasno treba imati osigurana sredstva. I prethodno treba imati volju zakonodavca. Ja imam dojam da svaki novi zakon prenosi određene obveze na lokalnu samoupravu ali da se određena novčana sredstva zadržavaju na kako da se izrazim nacionalnoj razini. Kada govorim recimo o proračunima u Republ8ici Hrvatskoj država uprihoduje negdje oko 85% fiskalnog kapaciteta, Grad Zagreb negdje oko 5%, 20 hrvatskih županija svega negdje oko 2% ili da budem precizniji negdje oko 3 milijarde kuna što je otprilike ekvivalent koliko se osigurava za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj, dok 560 što općina, gradova jednom riječju lokalna samouprava raspolaže negdje sa sedam do osam posto fiskalnog kapaciteta. Utoliko ako županije u Republici Hrvatskoj imaju proračune negdje od 100 do 300, 350 možda milijuna kuna onda mislim da ih ne bi trebalo i na taj način dodatno obvezivati jer ćemo na kraju sve uništiti. Idemo stoga sa ovim potrebnim sredstvima i ovom stranicom 130 gdje se doslovce kaže da provedba raspoloženog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske jer će se postojeća sredstva racionalnije usporediti. Ja mislim da je to jedno licemjerje par excellance. Istina je da se postojeće obveze ili bolje rečeno to je ta racionalizacija o kojoj govori ova formulacija prebacuju na lokalnu samoupravu. Cijelu socijalu po mom dubokom uvjerenju trebalo bi prepustiti lokalnoj samoupravi. Zašto? Jer je ona najbliža problemima socijalno ugroženih građana, ali za to im treba osigurati i adekvatna sredstva. Ono što je bit ovoga zakona po mom sudu to su hajde počnimo od ovih odredbi članka 13. odnosno 14. gdje se govori o sredstvima koje osigurava Republika Hrvatska. Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu, citiram: "sredstva za ostvarivanje prava na novčane pomoći u sustavu socijalne skrbi, ostvarivanje prava na socijalne usluge, ostvarivanje prava na usluge međugeneracijske solidarnosti, financira rad zavoda i obiteljskih centara čiji je osnivač Republike Hrvatska" Sredstva koja osiguravaju jedinice regionalne i lokalne samouprave znači koriste se za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Jedinice područne, regionalne obvezne obvezne su u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrijeva. Jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje prava na pomoć stanovanja itd. I sada da sve to ja ne citiram. Članak 15. u proračunu jedinice regionalne samouprave osiguravaju se sredstva za materijalne rashode i financijske rashode zavoda kako to već slijedi. Ono što po mom sudu međutim može izazvati najveći prijepor je obveza imaoca stambene imovine da de facto živi od te imovine. To je taj jedan socijalni cenzus kojega preciznije nego ikada do sada, ali daleko rigoroznije eto uvodi ovaj Zakon o socijalnoj skrbi. Znači ako imaš stan 80, 90 kvadrata, kojeg si '92. godine kupio za 7, 8 tisuća maraka, i sada ti više nisi socijalni slučaj bez obzira na sve tvoje prihode i tome slično. Istina taj stan možda vrijedi, govorim napamet 80 ili 100 tisuća maraka, ali 2011. ma i da hoćete vi taj stan ne možete prodati. Konačno s druge strane Hrvatska ni nije Australija pa da ovdje vrijedi princip da je moguće živjeti od imovine, jer smo ionako sve rasturili. S druge strane čuli smo maloprije državnog tajnika, koji je rekao da to nije intenca. Ali da li to o čemu ja sad govorim stvarno može biti intenca. Jasno bolje je šta ja znam bilo raditi u ovoj zemlji za 3 tisuće 500 ili 4 tisuće kuna, dobiti stan od 80, 90 kvadrata u centru Zagrebu, nego biti zastupnik i ne dobiti ništa. Međutim mi ovim zakonom, ja ne bih volio da vratimo onaj socijalistički princip ako želiš recimo dječji doplatak, e onda daj narodu, tj. državu onu zemlju koju si naslijedio ili koju si posjedovao '60. ili 50 i neke godine. Ja znam mnoge u Istri koji su to naprosto morali učiniti, kao što znate vi u svom kraju iz kojeg dolazite, kako bi prehranili svoju djecu. Trebali su se znači lišiti da bi prehranili vlastite obitelji. E sad imamo jedan sličan zakonski prijedlog. Jasno nije velika razlika kad govorimo o sirotinji, živjela ona u socijalizmu, ili kapitalizmu. Sirotinja je uvijek sirotinja, i kao što kaže ona narodna poslovica, ona je i Bogu teška. Utoliko dopustite da citiram ove norme, članak 50. i 51., 51., pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj pod uvjetom da vrijednost nekretnina u vlasništvu samca ili punoljetnih članova obitelji ne prelazi prelazi iznos od stotinu proračunskih osnovica za obračun naknade i drugih primanja u Republici Hrvatske na dan podnošenja zahtjeva. Koliko je to? To je točno 326 tisuća kuna, to je cirka 44 tisuće Zatim se kaže u razdoblju od godinu dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine, ako je time mogao ostvariti sredstva, ok, nisu vlasnici pokretne imovine koje bi mogli koristiti ili otuđiti bez ugrožavanja osnovnih životnih Zatim u članku 51. kaže se pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac niti član obitelji ako ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba, a čijom bi prodajom ili prihodima od nekretnine mogao ostvariti sredstva za uzdržavanje. Npr. živi u Puli, u nekom tako reći malom stanu, a ima nešto gore na Ćićariji, a to ne može prodati, šta da šta da naprosto taj čovjek radi. Što su konačno ove osnovne stambene potrebe. Već sam definirao taj iznos. Da li su to možda one koji na neki način definira i Zakon o područjima o područjima posebne državne skrbi, o kojoj ćemo naknadno raspravljati, pa se kaže samac može imati stan do 35 kvadrata, dvočlana obitelj do 45, tročlana do 55, četveročlana 65, peteročlana 75 itd. Što ako ima recimo 15 ili 20 kvadrata više? Što da radi pod navodnicima sa tim viškom? Ono što ili zbog toga neće dobiti pod navodnicima ili ući neće u program socijalne skrbi. Ono što sigurno pozdravljam to je taj članak 53. obveza pokretanja, ako samac odnosno član kućanstva koji je nesposoban za rad ima srodnika s kojim ne živi, a koji je prema propisima obiteljskim odnosima obvezan sudjelovati u njegovom uzdržavanju tijekom postupka za ostvarenje prava na pomoć za uzdržavanje u obvezi je kod nadležnog suda pokrenuti postupak radi utvrđivanja obveze uzdržavanje razumljivo da se to mora uvesti. Samo u Hrvatskoj kad govorimo npr. o nezaposlenima, morate imati na umu činjenicu da Hrvatska poslije Španjolske u Europi ima najveći broj nezaposlenih među mladim ljudima 37%, Španjolci imaju 40, Slovenija ima 8%. To bi trebali biti znači ljudi koji bi trebali uzdržavati roditelje, a danas imamo situaciju da je u Hrvatskoj 20% stanovništva socijalno ugroženo, ili gotovo njih 850 tisuća ljudi je na rubu siromaštva ili je siromašno, a neki npr. imaju stanove od 100 tisuća eura, koji su stvoreni u socijalizmu, a prodani pod navodnicima u demokraciji ili kapitalizmu. Kakvi su gospodarski parametri. Ja se bojim da Hrvatska neće izbjeći niti MMF, a to znači da će opet sirotinja biti ta koja će ubrati bostan kako bi se spasila država od šta ja znam propadanja eksproprijatora itd. Nikada elita nije socijalno stabilizirala državne financije. Uvijek kada je riječ u Hrvatskoj to se radilo na račun najbrojnijih a to je upravo sirotinja. Tajkuni će uvijek imati sve više i više novaca, a sirotinja će sve to platiti dok ne dođe ili dok ne uskrsne kako sam jučer rekao neki novi Tito i ne sprovede eksproprijaciju eksproprijatora. Jasno je ne možemo ni mi imati bruto društveni proizvod kojega imamo, ili Hrvatska ne može imati GDP kojeg ima, produktivnost kojeg ima, hrvatski odnos da rada koji ima, a švedska prava i švicarski standard, ali do '90. je recimo produktivnost opet bila kakva je bila, odnos do rada je bio kakav je vjerojatno i danas, a ipak je socijala u eks Jugoslaviji bila gotovo kao u Švedskoj. Jasno, bile su i neke razlike. Tada je bilo zaposlenih u Hrvatskoj preko 2 milijuna ljudi, penzionera negdje oko 600 tisuća, a danas imamo milijun 450 tisuća onih koji plaćaju doprinose, a milijun 206 tisuća umirovljenika. Drugo što želim kazati, doista su prilike teške i doista nam treba jedan pošten zakon. Umirovljenici uzdržavaju svoju nezaposlenu djecu, i svi ćemo se vjerojatno složiti da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti. Zašto? Jer onaj koji radi nije socijalni slučaj. Doduše u Hrvatskoj 80 tisuća ljudi, ili ne znam koliko, nešto malo manje, ih ne prima plaću pa su socijala i dalje. Najbolja politika do umirovljenika opet je politika pune zaposlenosti. Ne da bi oni radili nego da bi im djeca radila pa ih neće morati uzdržavati. Najbolja politika do mladih je također tvrdim politika pune zaposlenosti jer ako onda neće biti na teret niti zajednici niti obitelji,a najbolja isto valjda politika do stabilizacije prilika u bilo kojoj zemlji je opet politika pune zaposlenosti. Jasno da je ovo krajnje ozbiljan zakon, to je zakon koji može tangirati direktno, indirektno na stotine tisuća ljudi. To je zakon koji tiče se najsiromašnijih i zato treba biti maksimalno obazriv i maksimalno osjetljiv. I stoga bi zasigurno bilo najbolje da ovaj zakon ide u treće čitanje. Da ne govorim sada koja su sva ta socijalna prava gdje se u ovom zakonu decidiram, to su, ovaj navode, reći ću samo da je to zakon koji je "težak", pod navodnicima, 2,9 milijarde kuna. To je jasno za svaku državu pa pogotovo našu velik novac, pustimo sad neke teške riječi, nemojmo svi upadati, ali kad pratimo neke velike afere to je zapravo nikakav novac. Ali je činjenica ona narodna koliko para toliko muzike, iz prazne vreće nemamo što uzeti, a bogami niti što dati. Potreba ima, novaca nema, a bojim se da će ga biti i manje. Čitam ove zahtjeve Svjetske banke jutros u nekim našim tiskovinama, uvjetuju smanjenje plaća, gašenje nekih 200 tvrtki, smanjenje socijala, a ovo je socijalni zakon. I bojim se da Hrvatska neće izbjeći MMF i da će biti i i sirotinji nažalost još i teže,a ne tako brzo bolje. Za razliku od onih koji imaju sve što su dobili kroz institute pretvorbe, privatizacije samo stoga jer su u datom trenutku bili nekom po volji i nekome pogodni. Hvala. Ispravci, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, zastupnik netočno tvrdi da zakon kaže da stranka koja ima stan primjerice od 80 kvadrata korisne površine da više nije socijalni To je netočno gospodine Kajin jer zakon upravo kaže i definira što je to zadovoljavajući stambeni prostor u kom kaže da je pojedinac, odnosno jedan član, odnosno samac ima pravo na 35 četvornih metara, posebno definira isto tako osobe sa invaliditetom sa 20% većim prostorom jednako kao i što svakoga člana u obitelji štiti sa dodatnih 10 kvadrata. Naravno da je i ova odredba sukladna i usklađena sa Zakonom o obnovi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Boris Kunst sljedeći ispravak. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolega Kajin je rekao jednu netočnost iz razloga što očito nije informiran, a to ponavlja već dulje da negdje 80 tisuća ljudi radi, a ne prima plaću. Znači, takva priča to je ta fama iz 2001. godine. Da čita medije i da prati onda bi čuo da je na Gospodarsko-socijalnom vijeću nedavno ustanovljena brojka 4 puta niže, čak ispod te brojke, a znači nikako ne 80 tisuća. Znači, treba slušati, pratiti medije i onda ne širiti neistine. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo i ja sam primijetio ove netočne navode što su kolegice i kolege ispravili, ali ja bih se osvrnuo na onaj momenat gdje je rekao kolega Kajin da je socijala u ex-Jugoslaviji bila veća i bolja nego u Švedskoj. Pa zato su naši ljudi odlazili u Švedsku i Njemačku nažalost raditi trbuhom za kruhom, pozvao se par-nepar i brojni drugi momenti koje bi mogao vam sad navoditi. Ali, mi je drago da sam kod vas kolega Kajin upoznao još jednu stranu osim ovoga što sanjate Tita, osim toga što s nostalgijom govorite o Narodno oslobodilačkoj borbi, da ste i socijalno osjetljiv pa ste govorili o dječjem doplatku. Pa me samo zanima gdje ste bili onda u koalicijskoj vlasti kada je Cenzus za 50% plaće je smanjen na 40%, što se odrazilo 2003. je bilo rođeno 39 600, a npr. 2009. je rođeno 45 857 djece. Hvala lijepa. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin kazali ste kako nema razlike kako nema razlike živjela sirotinja u komunizmu, u socijalizmu ili ne znam čemu, nema razlike među sirotinjom. Itekako, itekako ima razlike, dakle ja ne bih rekao sirotinje nego ljudi u potrebi i u tom i je suština. Dakle, stupanj demokratičnosti, odnosno razvoja nekog društva se zapravo mjeri odnosom prema ljudima u potrebi. Ovaj zakon i nastojanje RH prema prema ljudima u potrebi zapravo su dokaz poštovanja, dokaz razumijevanja ljudi u potrebi i prihvaćanju. S druge strane, ja mislim da ako je nešto Bogu teško onda nisu mu teški ljudi u potrebi nego mu je težak neodgovoran odnos prema ljudima u potrebi. I konačno, ako ćete zaista početi sa eksproprijacijom eksproprijatora ja vam predlažem da započnete u najbližem svom susjedstvu od ljudi s kojima ste vi vrlo bliski. Evo, hvala lijepo.

jer u vremenu gospodarske krize donošenje novoga Zakona o socijalnoj skrbi predstavlja napor Vlade RH da zaštiti potrebite jednako tako i da zaštiti produktivnost društva u cjelini. Uostalom i u našem ustavu je upisano da je Hrvatska socijalna država. Država koja skrbi o dobrobiti svih svojih građanki i građana a posebno o najranjivijim skupinama. To su nezaposleni, starije osobe bez mirovine, određene kategorije umirovljenika, jednoroditeljske obitelji, ranjive etničke manjine kao što su romi, osobe s invaliditetom, manje brojne skupine kao što su primjerice beskućnici, bivši zatvorenici ili ovisnici i drugi. Zakon o socijalnoj skrbi predstavlja napore Vlade Republike Hrvatske i ima tri cilja, a to su: Bolje usmjeravanje novčanih naknada, bolje korištenje socijalnih usluga i jamči minimalni životni standard najugroženijim skupinama. Posebno naglašava zadovoljavanje obiteljskih i osobnih potreba ranjivih skupina. Klub zastupnika HDZ-a smatra daje Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi doista dobro pripremljen. Poseban naglasak u Zakonu je na smjernicama Europske unije u području socijalnog uključivanja. Možemo slobodno reći da se stupanj neke demokracije ali i civilizacije mjeri senzibilitetom prema najstarijima, djeci, starima, osobama s invaliditetom, bolesnima i materijalno nemoćnima. Ovaj zakon predstavlja sustavnu reformu socijalne skrbi jer obuhvaća reformu novčanih naknada, reformu sustava socijalnih usluga i njihovog financiranja i reformu sustava javne socijalne službe. Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona iz 2007. godine propisano je 15 prava i oblika pomoći a za svako pravo vrijede različiti uvjeti i kriteriji pa je postupak ostvarivanja prava bio kompleksan i zahtjevan. Objedinjavanjem novčanih davanja i uvođenje inkluzivnog dodatka koji će objediniti još dva prava i to doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu smanjiti će kao što smo već čuli administriranje. Uz to odvajanje novčanih davanja od socijalnih usluga ide na ruku korisniku jer skraćuje postupak i olakšava pristup korisnika i pravima i uslugama. Korisnici će biti bolje informirani o svojim pravima, posebno se ističe unapređenje izvan institucijskih usluga i usluga prevencije institucionalizacije što će rezultirati bržem socijalnom uključivanju korisnika u zajednicu. Novi Zakon po prvi put uvodi inkluzivni dodatak, ovaj aspekt udahnjuje konvenciju o pravima osoba s invaliditetom jer potiče uključivanje u zajednicu, jamči ravnopravnost osobama koje imaju specifične potrebe koje su proizašle dugotrajnim djelovanjem oštećenja bilo tjelesnih, mentalnih ili osjetilnih radi kojih su im potrebne posebne potpore. Jedinstveno tijelo vještačenja za sve sustave, vještačiti će što su mogućnosti i sposobnosti o osobi koju se vještači a ne što su nedostatci i mane te osobe. Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi udareni su temelji za planiranje socijalne skrbi. Strategijom razvoja socijalne skrbi Vlada Republike Hrvatske će stvoriti uvjete za decentralizaciju sustava. To znači prijenos osnivačkih prava nad Zavodima za socijalnu skrb u županiji i domovima socijalne skrbi na regionalnu i lokalnu samoupravi, a kada je riječ o velikim gradovima ili gradovima koji predstavljaju sjedišta županija i na te gradove. Osnivačka prava nad zavodima bi se prenijela u razdoblju od 2012. do 2014. a nad domovima od 2013. do 2016. Rok za transformaciju postojećih domova za starije i nemoćne uredit će se pravilnikom. Strategija razvoja socijalne skrbi, socijalni planovi županija i utvrđena mreža javne socijalne službe jesu temelj za davanje koncesije za obavljanje naglašavamo, usluge socijalne skrbi koje daje Ministarstvo naravno temeljem javnog nadmetanja. Radi unapređenja izvan institucijskih oblika skrbi i prevencije institucionalizacije donesen je i 2007. godine Zakon o udomiteljstvu i program razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti. On pridonosi boljoj kvaliteti življenja u lokalnoj zajednici i sprječavanju institucijskog zbrinjavanja starijih osoba. Konačni tekst zakona propisuje obvezi regionalnoj kao i lokalnoj samoupravi privremenoga zbrinjavanja obitelji sa maloljetnom djecom u kriznim situacijama kada to sama obitelj nema kapaciteta riješiti na način da se toj obitelji osigura najam stana ili da se to riješi na neki drugi način. Svrha jest spriječiti odvajanje djece od odraslih članova obitelji. Nadalje Zakon je kvalitetno izjednačio udomiteljsku obitelj, organizirano stanovanje ili stanovanje u zajednici stambenih jedinica. On je također poboljšan i u odredbi ako u obitelj ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osobama s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja, a ako se pak radi o jednoroditeljskoj obitelji s dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili Konačni tekst je bolji od prijedloga Zakona u prvom čitanju kada regulira radno sposobne osobe pa ne navodi razlog zašto traži radnu aktivaciju. U tekstu zakona nema više termina psihička bolest jer su te osobe već obuhvaćene definicijom osobama s invaliditetom. Nadalje Zakon jasno definira i rad i distinkciju pojmova između institucijskih usluga te izvan institucijskih i institucijskih oblika skrbi. I usluga rane intervencije je ranije propisana u postupku uključivanja na korištenje. Konačnim tekstom je jasnije propisivanje rada u domovima skrbi, kojih je osnivač Republika Hrvatske, pa je jasnije izjednačavanje statusa državnih i privatnih pružatelja usluga koji će se plaćati putem uputnica. Jasnije je također propisan postupak odobravanja jednokratnih novčanih pomoći. Konačni tekst zakona donosi i izmijenjenu definiciju beskućnika, uređene su odredbe što nije nevažno, o upravnim vijećima i predsjedniku stručnoga vijeća. zaključno Zakon predstavlja značajna poboljšanje svih aspekata pružanja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, pa Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi Klub HDZ-a podupire. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi. Mi smo u prvom čitanju imali podosta primjedbi koje smo dostavili na četiri stranice. To su bile primjedbe našeg stručnog vijeća Hrvatske seljačke stranke, ali i nekih stručnih udruga koje su se javile sa terena. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo kroz dijalog iskomunicirali sve te primjedbe i da je većina njih usvojena na čemu naravno zahvaljujem ovdje i državnom tajniku i ministru na kooperativnosti i naravno suradnji jer je to jedini i ustvari najbolji put da donesemo koji će biti i provediv i na korist svih korisnika i građana Republike Hrvatske. Naravno, ovaj zakon je izuzetno bitan, o tom su govorili i svi moji prethodnici, zbog toga što dira one najosjetljivije i najranjivije skupine u u društvu, a stupanj civilizacije jednog društva mjeri se upravo odnosom tog društva prema svojim najranjivijim članovima, djeci, starijim osobama, osobama s invaliditetom, bolesnima, onima koji su prečesto na marginama samog društva koje pogađa socijalna isključenost. A socijalna isključenost svi znamo dovodi do kršenja ili neostvarivanja prava i to ljudskih, ekonomskih i socijalnih skupina osoba koje su njime pogođene te se smatra jednim od najznačajnijih problema suvremenog doba jer vodi do smanjenja produktivnosti društva u cjelini. Siromaštvo je ujedno i uzrok i posljedica socijalne isključenosti koja se događa uglavnom zbog diskriminacije po nekoj osnovi. Republika Hrvatska je socijalna država, država koja brine o dobrobiti svojih građana te stoga nastoji osigurati životni minimum za sve članove društva. Gospodarska kriza dovela je do toga da se velik dio građana suočava sa siromaštvom, no ne smijemo dozvoliti da kriza pogodi upravo one koji su najranjiviji. Želimo vjerovati da i u situaciji kad je svima teško međusobna solidarnost neće nestati, da će se naći snage i volje pomoći onima koji bez te pomoći ne mogu. Da bi jedna država uravnoteženo funkcionirala, da bi se društvo razvijalo presudni su dobri društveni odnosi budući da se društvo gradi od pojedinaca i grupa prema vrhu društvenih institucija. U tom veliku ulogu ima socijalna kohezija koja podrazumijeva sposobnost društva da omogući dobrobit za sve svoje članove. Kao ljudi upućeni smo jedni na druge, svi prolazimo kroz razdoblja života kad nam je neophodna pomoć drugih i razdoblje kad tu pomoć možemo nesebično pružiti onima koji su u potrebi. Ta međusobna solidarnost čini nas boljim ljudima, a za to naravno nikad nisu dovoljni samo zakoni, no dobri zakoni u tom segmentu mogu bitno pomoći. Mi u klubu HSS-a zajednički smo pogledali ovaj Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi, usporedili smo ga sa primjedbama koje smo dostavili. Kao što sam rekla, tih primjedaba je bilo podosta. I moram istaknuti zadovoljstvo u ime kluba HSS-a s činjenicom da je većina naših primjedbi usvojena i to u dijelu izjednačavanja udomiteljskih obitelji i zajednica SOS dječjih sela u dijelu koji se odnosi na način i uvjete izbora ravnatelja u socijalnoj skrbi, u dijelu koji se odnosi na pravo korisnika na izbor doma, pravo smještaja djece dobne skupine iznad 7 godina, prava raspolaganja novčanim sredstvima dodatka za osobne osobne potrebe korisnika smještaja i u obrazloženju kao što smo tražili je na kraju prikaz financiranja samog sustava. Naime, nismo pronašli projekciju koliko ove izmjene mijenjaju potrebe za financiranjem, a iz samog obrazloženja se čini da financijska sredstva ustvari ostaju ista, jedino da se raspoređuju na jedan pravedniji način. Naime, u zemljama Europske unije se na socijalnu skrb troši prosječno 1,5% BDP-a, najviše naravno u skandinavskim zemljama, a u većini tranzicijskih zemalja manje od 1%. Po obrazloženju koje smo dobili u ovom zakonu kod nas bi to bilo nekih 0,80% BDP-a što onda u stvarnosti odgovara i sadašnjoj ekonomskoj moći. želim ovdje u ime kluba HSS-a skrenuti pažnju i na dvije primjedbe koje smo dali, a koje nisu usvojene. Mi smatramo da zbog operativnosti i provedbe samog zakona bi bilo važno još jednom razmotriti te primjedbe. Naime, državni tajniče, u članku 219. u stavku 4. je stavljeno da je kapacitet smještaja 70 ležajeva za odrasle osobe i da između dva doma s tim kapacitetom mora biti više od 1 kilometar razmaka. Obzirom na postojeće stanje, nama se u klubu HSS-a čini da je ipak riječ o nerealnoj odredbi koju će teško biti ispoštivati. Dat ću nekoliko primjera. Primjer je Dom za stare i nemoćne u Karlovcu koji ima kapacitet veći od 200 ležajeva, upravo adaptira jednu zgradu koja je 300 metara udaljena od postojećeg doma, ona će biti depandansa i ako ostane ovakva odredba članka 219.možemo zaključiti da je pitanje da li će ta depandansa dobiti pravo pružanja usluga. Također mislimo da je nelogično određivati prostornu udaljenost jer ne vidimo nijedan razlog zašto drugi dom ne bi mogao biti u blizini prvog. Takvih primjera ima još osim Karlovca, ista stvar je u Koprivnici, u Sisku, a zasigurno u Zagrebu i kad je riječ o samoj udaljenosti između domova, ali i kad je riječ o samom kapacitetu. Mi vidimo da ste vi ovdje dali u zakonu rok za usklađenje od 10 godina, no ipak se bojimo da će izgradnja novih domova koji bi udovoljili ovom kriteriju od 70 ležajeva biti problematična sa financijskog aspekta i za gradove i za županije pa bih vas molila da onda to kasnije prokomentirate. Također nije prihvaćen naš prijedlog da se u članku 266. koji regulira polaganje stručnih ispita onima koji imaju 10 godina rada u struci prizna da su stručno osposobljeni već i oni moraju polagati stručni stručni ispit u roku od godine dana od usvajanja zakona što smatramo da doista nije potrebno, jer ako netko 10 godina radi u struci pretpostavlja se da itekako dobro tu struku poznaje. Mišljenja smo u klubu HSS-a da bi trebalo također preispitati odredbe koje se odnose na sklapanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju sa poslovno nesposobnim osobama, starim i osobama s invaliditetom jer taj ugovor omogućuje promptno izigravanje uzdržavane osobe. Smatra se, kako nas obavještavaju stručne udruge, da se niti za 1% tih ugovora ne može reći da su 100% ispoštivani što znači da na tržištu, odnosno u tom segmentu očigledno vlada kaos. Jasno je da je to riješeno drugim

ako ostane ovakvo stanje i ako se ta odredba ne briše iz Zakona o obaveznim odnosima bojimo se da će to izazivati još dodatne probleme. Naime, u ugovoru o tzv. dosmrtnom uzdržavanju zakonom je dozvoljeno, dakle posve legalizirana mogućnost da dosmrtni uzdržavatelj u jednom danu sklopi ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, prenese isti dan imovinu uzdržavane osobe na sebe i tu imovinu drugi dan proda, te tako uzdržavanu osobu ostavi i bez imovine i napusti ju. To se često i događa, te nakon svega i u najboljem slučaju uzdržavatelj spremi pod navodnicima stare osobe ili osobe sa invaliditetom u neku ubožnicu koju plaća njihovom mirovinom. Po našem mišljenju ima potrebe i to izuzetno velike potrebe zaoštriti kontrolu u državnim socijalnim ustanovama, ali i udomiteljstvima, te vjerujemo da će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u tom segmentu intenzivirati rad svojih inspekcijskih službi. Naime, sustav socijalne skrbi počiva na modelu supsidijarnosti što naravno podrazumijeva odgovornost i pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost. A uloga je države da u tome pomaže sa ciljem sprječavanja ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti. Veliko značenje socijalne skrbi kao potpore za kvalitetniji život svake osobe kojoj je potrebna potpora društvene zajednice obavezuje svaku državu na ulaganje svih raspoloživih potencijala na području planiranja, razvijanja i upravljanja sustavom socijalne skrbi u cilju pružanja što djelotvornije i kvalitetnije socijalne skrbi. Ovaj zakon vrlo je važan za cjelokupnu zajednicu i on ukazuje na brigu države i lokalne zajednice za one kojima je potreban bilo koji oblik socijalne skrbi. u klubu HSS-a smatramo da je zakon dobar, da je cjelovito obuhvatio sustav socijalne skrbi i podržat ćemo njegovo donošenje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 12,45 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10,00 minuta. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi nakon prvog čitanja u klubu HDSSB-a ponovo izaziva dvojbe i razmišljanja o tome da ne prihvatimo ovakav Konačni zakonski prijedlog o socijalnoj skrbi i to iz više razloga. predloženim zakonom predlagatelj tvrdi da se stvaraju preduvjeti za ostvarenje daljnje decentralizacije i prenošenja ovlasti na jedinice regionalne samouprave što je prema predloženim zakonskim odredbama i ovim člancima zapravo nevidljivo da ne kažem i suprotno toj tvrdnji. Rijetko se u svijetu može pronaći primjerak ili zemlja poput Hrvatske, dakle ne samo u Europi nego i u svijetu, u kojoj je državna vlast u proteklih osam ali i više godina tako znakovito i tako očigledno opljačkala vlastiti narod i to tako da je veliki broj građana su postali socijalni slučajevi, u gospodarskoj krizi koja evo traje i traje, gdje bruto društveni proizvod i dalje pada, gdje se ne nazire put do puta izlasku iz te krize. Stoga je socijalna skrb postala vrlo bitna u sustavu, a i sam Ustav govori o tome da je Hrvatska socijalna država i da je potrebna socijalna sigurnost svih građana Republike Hrvatske. Kada se govori o samom Zakonu o socijalnoj skrbi i ovom konačnom prijedlogu, onda postoje i odredbe u člancima za koje postoje da kažem upiti kada se suvislo i odgovorno razmatraju stavci tih članaka. U članku 114. se kaže da u kriznim situacijama kada obitelj sa maloljetnom djecom ostane bez svoga doma i nije u mogućnosti sama osigurati svoj smještaj jedinice područne, dakle regionalne i lokalne samouprave obvezne su im osigurati privremeni smještaj u socijalnom stanu ili na drugi način kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova obitelji. Poznato vam je gospodine državni tajniče i kolegice i kolege zastupnici da županija nema socijalnih stanova. Ako bi ih i osigurala, socijalne stanove treba jasno razgraničiti obvezu. Jer ovako definirana odredba ostavlja prostor da niti županija niti jedinica lokalne samouprave to ne osiguraju. Treba točno odrediti tko mora, a tko može dodatno kao naš standard osigurati više od minimalnog standarda. U članku 158. u stavku 3. piše ako dom socijalne skrbi, vjerska zajednica, udruga ili druga pravna osoba ostvari dobit ta se dobit upotrebljava za razvoj djelatnosti ili se prenosi u sljedeću godinu. Prema članku 57. stavak 2. i 3. Zakona o ustanovama piše ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove u skladu s aktom osnivanja i statutom ustanove. Dakle Zakonom o socijalnoj skrbi ne treba uređivati ovo pitanje jer je ono uređeno Zakonom o ustanovama koji se u tom slučaju primjenjuje. Nadalje kada se govori o upravnim vijećima, u članku 194., podstavak 2. piše da jednog člana predstavnika jedinice područne (regionalne) samouprave na prijedlog upravnog tijela imenuje dakle nadležnog za socijalnu skrb u toj jedinici. Prijedlog za imenovanje člana upravnog vijeća zavoda za socijalnu skrb trebao bi dati ili župan ili skupština županije, županijska skupština, a ne upravno tijelo nadležno za socijalnu skrb. Nadalje, kada se govori o osnivanju domova za socijalnu skrb, u članku 219. stavak 4. piše da dom socijalne skrbi može imati smještajni kapacitet do do 30 mjesta za djecu po lokaciji i do 70 mjesta za odrasle osobe po lokaciji. Udaljenost lokacija iz stavka 4. ovog članka mora biti veća od tisuću metara zračne linije. Pitanje je da li se taj stavak odnosi i na domove za starije i nemoćne osobe, s obzirom da isti nisu obuhvaćeni planom deinstitucionalizacije deinstitucionalizacije transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 2011.-2016., odnosno 2018., "Narodne novine", broj 36 od 2011. godine. Domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe obvezni su uskladiti svoj smještajni kapacitet sukladno planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba. Dakle plan se odnosi na domove socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, te psihičke bolesne odrasle osobe. Ako se ne odnosi tada te ustanove treba izuzeti kada se govori o smještajnim kapacitetima domova socijalne skrbi na jednoj lokaciji. Ako se odnosi i na domove za starije i za nemoćne osobe, tada se postavlja pitanje što će se dogoditi sa svim objektima koji se trenutno grade ili su već izgrađeni, kao što je imamo primjer i jednog doma u Slavoniji, u Đakovu, koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, odnosno još je važnije pitanje što će se dogoditi s korisnicima usluga tih domova s obzirom da su već sada kapaciteti nedostatni. Upravno vijeće domova i definirano u zakonskom prijedlogu člankom 222., pa u stavku 3., 4. i 5. govori se o predstavnicima osnivača upravnom vijeću, koji moraju imati najmanje završen preddiplomski ili diplomski studij, a predstavnika korisnika predlažu korisnici doma. Pa se postavlja pitanje tko to imenuje upravno vijeće doma, prema stavku 4. članka 222. upravno vijeće doma imenuje osnivač, a prema stavku 5. predstavnika radnika upravnom vijeću imenuje radničko vijeće, odnosno imenuju radnici, upitnik. Nadalje u stavku 9. istog članka stoji da se način izbora i imenovanja utvrđuje aktom o osnivanju, odnosno statutom doma, što je na kraju poslastica, nadalje vrlo je dakle neobično formuliran stavak 3. prema kojem se u prvom dijelu određuje visina stručne spreme, najmanje završen preddiplomski ili diplomski studij za članove upravnog vijeća domova, predstavnika dakle i osnivača, a kao drugi dio rečenice istog stavka utvrđuje se da predstavnika korisnika predlažu korisnici doma, što može biti kontradiktorno i sporno u konkretnim slučajevima. U članku 242. ovoga zakonskog prijedloga konačnog, u stavku 3. stoji da jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo ili druga domaća i strana pravna osoba može pružati usluge smještaja i boravka do 20 korisnika, bez osnivanja doma, pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Postupak utvrđivanja u stavku 5. piše postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za pružanje usluga pravnih osoba iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, osim za pružanje usluga starijim osobama za koje postupak provodi povjerenstvo jedinice područne (regionalne) samouprave. Postavlja se pitanje kojim odredbama zakona su propisani uvjeti iz stavka 3. članka dakle 242. za pružanje usluga smještaja i boravka do 20 korisnika, bez osnivanja doma. Mi smatramo da u poglavlju koncesija, dakle to su članci od 161. do 169. ovog predloženog zakona, ima veliki broj odredbi iz Zakona o koncesijama, što je objavljeno u "Narodnim novinama" broj 125 iz 2008. godine, koje su u ovom zakonu nepotrebno, dakle i ponovo navođeni, jer se samo može pozvati, dovoljno je pozvati se na primjenu Zakona o koncesijama, a ne imati devet članaka u svezi dakle koncesija o domovima za socijalnu skrb. S obzirom da je jasno da je jedinicama regionalne samouprave ovim zakonskim prijedlogom pripao vruć financijski "krumpir", pripao bi i obveza, a bez potpore i pratnje u smislu sredstava koje bi država bila ili dužna ili potpomogla jedinice regionalne samouprave i dalje ostajemo kao i prvi puta, da kažem nažalost, u mišljenju da ovaj zakonski prijedlog klub HDSSB-a ne bi prihvatio. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Ivan Škaričić. gospodine potpredsjedniče, evo ispravit ću jedan netočan navod gospodina Grubišića. U početku je rekao da je državna vlast u zadnjih 8 godina opljačkala vlastiti narod. Mislim da je to netočno. Ne mislim nego znam da je to netočno. Ako je netko pljačkao onda on ima ime i prezime, to su pojedinci. I to tako treba o tome govoriti. To je ista stvar kao da se sad kaže da je hrvatski narod radio ratne zločine. Što je netočno. Ako je netko radio radili su opet pojedinci. A kad se govori o socijalnim pravima, kad već govorim, poznata je činjenica da Hrvatska iznadprosječno daje socijalna prava pa nam to čak i zamjeraju u Europi. Hvala. **Šeks, Vladimir

Prvo moram naglasiti i moram se osvrnuti socijalna skrb nije nikakvo "ružno pače" u mega ministarstvu, kao što Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nikako nije nekakvo mega ministarstvo. Ono se bavi sa svoja 4 resora, dakle civilne žrtve, sanitarna inspekcija, zdravstvena zaštita i socijalna skrb. I mogu slobodno reći sa puno zadovoljstva da je dok je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da je učinjeno puno više nego što je učinjeno u doba čak dok je to bilo samostalno ministarstvo. Pomoć siromašnima se ovim zakonom upravo i predviđa da siromašnog koji svoju imovinu ne može otuđiti, znači i on ostaje siromašan, da mu ne uvjetujemo oduzimanje imovine da bi dobio našu pomoć. Valjda nam je oduzimanja imovine dovoljno. Prema tome, ovaj zakonski prijedlog upravo ide, mi ćemo to reći u korist siromašnom, jer ga nećemo za imovinu koju on ne može otuđiti, svjesni smo koliko su djedovine naslijeđene, koliko su te vrijednosti koje jednostavno imaju sentimentalnu vrijednost, ali mi ćemo je zvati nekretninom. A zbog toga ne bi dali pomoć. Da li je to ispravno? Nije. I zato nismo prihvatili, nismo prihvatili dapače još jednu činjenicu ja ću vas ponovno podsjetiti i bilo je o tome rasprave da smo 100 proračunskih osnovica vrijednost nekretnine upravo zato stavili da ako netko ima pravo na 45 kvadrata stana, a on ima 55 da ne radimo veliku seobu naroda. Zato je stavljena ta odredba. Mi ćemo mu svejedno dati pomoć bez obzira što on ima i 10 i 15 i 20 kvadrata više nego što smo mi osigurali. To je bio smisao 100 proračunske osnovice maksimalno. Ali, isto tako ako netko ima vikendicu koju može iznajmljivati ili iznajmljuje još k tome, ako netko ima drugi objekt ili stan koji ne stanuje u njemu jasno je da je potrebno i da je to načelo supsidijarnosti da se prvo pobrine on sam za sebe, a ako on nije u mogućnosti onda će se država pobrinuti za njega i onda postoje i određena pravila. I zato smo stavili granicu od 100. Moram reći sa zadovoljstvom isto tako da je umreženje sustava i informatizacija sustava socijalne skrbi pri kraju. Dakle, ne samo što je fizička umreženost izvršena, ne samo što se povezuje sa drugim sustavima preko APIS-a gdje će preko OIB-a itekako biti upravo izmjena podataka već i u dobrom dijelu završeno i unošenje svih podataka o korisnicima u RH. Međutim, čudim se nekima koji danas nešto drugo komentiraju to je obiteljske centre, što se oni odjedanput nalaze Zakonu o socijalnoj skrbi. Ja ću reći evo malo se tu čudim jer u postojećem Zakonu o socijalnoj skrbi koji je još uvijek na snazi dok vi u ovom Saboru ne donesete ovaj zakon upravo su i definirani obiteljski centri. Znači, njih definira postojeći Zakon o socijalnoj skrbi, način ustroja, to što nema upravnih vijeća pa ima onih koji smatraju da ni naši centri socijalne skrbi ne bi trebali imati i nisu ih imali. Nisu ih imali do 2001. godine kada je u tri izmjene zakona učinjeno samo 3 dijela. Žao mi je što tu nije netko tko bi se toga sjetio, kad je u trećem mjesecu učinjena jedna izmjena, u šestom uvedena upravna vijeća u centre za socijalnu skrb. Nismo primijetili u ovom periodu vremena da su ta upravna vijeća bila od tolike ključne važnosti da bi nam centri bolje funkcionirali, ali da su ravnatelji na koje smo prevalili u tim centrima za socijalnu skrb najveći dio odgovornosti gdje su sve potpisivali tu smo vidjeli jako,jako velikih problema. Prema tome, sve što se tiče obiteljskih centara možemo reći da je preuzeto iz postojećeg zakona u suradnji upravo sa resornim ministarstvom koji taj dio jednostavno mora voditi. Što se tiče 70 ljudi, o čemu danas dosta pričamo. Imali smo i rasprave razne javne o … gdje je struka govorila, imali smo o raznim deklaracijama, preuzeli smo razne obveze, ali danas kad donosimo Zakon o socijalnoj skrbi danas je zaboravljamo. Zaboravljamo taj postupak deinstitucionalizacije. Smanjenje tih velikih jedinica od 200, 300, 400 ljudi na jednom prostoru. Jasno je, opet ponavljam i ponovit ću, to se neće dogoditi preko noći. Nijedan dom se sutra donošenjem ovog zakona koji ima preko 70 ljudi ne zatvara. Ali je smjer da sutra kada dajemo odobrenje nekome da otvori novi dom, da mu postavimo granicu i kažemo ali 70 ljudi na jednoj lokaciji maksimalno. A ne da za 2 godine ili 3 godine opet kažemo pa ne možemo to staviti u zakon kad imamo ljude koji su uložili u domove od 200 ljudi. Znači, negdje moramo konačno podvući crtu. A ovima koji su danas u tom poslu dajemo rok od 10 godina, možda je trebao doći prijedlog koji bi prihvatili kao što smo mnoge stvari prihvatili, da to bude 15 godina, ali da znamo da će u jednom trenutku vremena to konačno doći i da taj postupak deinstitucionalizacije koji je izrazito bitan, izrazito ključan da hrvatski narod koji je sve stariji, građani Hrvatske koji su sve stariji da se pripreme da to ne bude asocijalan oblik, već upravo obratno da budu prihvaćeni u zajednici i da sudjeluju u toj zajednici bez obzira na svoju nemoć, starost i bilo što drugo. Što se tiče manipulacija u sustavu, da se idu nadzori u neke domove stalno, u neke nikada, da netko ovo, netko ono. Ja bih molio da se svaka takva manipulacija prijavi. Može ministarstvu na mail. Jer ministarstvo upravo na temelju anonimnih prijava koje dolaze, čak anonimnih, šalje u neke domove, to je točno, već smo dosadili nekim domovima, ali prijave dolaze, utvrđujemo nepravilnosti, tražimo da se nepravilnosti isprave ali ne možemo govoriti načelno, ili čak možda netko to tu zna pa govori sa argumentom, ako govori sa argumentom smatram da bi bila građanska dužnost dužnost da kaže o kojem se domu radi, koji inspektor iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u tom domu nešto progledao kroz prste ili nešto treće. Ovako bacamo ljagu na ljude koji rade u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, bacamo ljagu na domove u Republici Hrvatskoj, daleko od toga da nema problema, da nema problema ne bi mi imali inspekciju, ali ne znači da su u svim domovima takvi i ono sve što je manipulacija definitivno smatramo da moramo intervenirati. Tu se pojavilo meni možda zbunjujuća stvar, ne znam o kakvim konzultantima iz Velike Britanije je riječ. Ja moram ovdje reći na ovoj sabornici, ja koji sam osobno sudjelovao u ovome, nikada nisam vidio upoznao ni jednoga konzultanta iz Velike Britanije koji je radio na ovom zakonu. Možda je to bilo u nekom drugom mandatu, možda prije 10, 7 godine, ali u ova dva mandata ove vlade ja nisam imao upoznavanje sa konzultantima iz Velike Britanije. Ali moramo reći isto tako, da jesmo imali sastanke, da jesu sudjelovali stručnjaci sa pravnog fakulteta koji se danas ovdje prozivaju da nisu. Oni su dostavili, dakle, ja ću navesti imena Šućur, Zrinjščak, Družić-LJubotina, dostavili su primjedbe na ovaj Nacrt kada smo, nakon što smo izradili jedan nacrt mi donijeli jedan tzv. završni projekt. Izradili su primjedbe na 30 stanica i znate što je bilo u tim primjedbama, 90% ih je uvaženo. A sada ću vam reći što nije uvaženo tako da se može vidjeti. Prvo, nije povećana osnovica za socijalna davanja, povećana je samo u dijelu vezano za linije siromaštva, to je bio njihov prijedlog. obzirom da savjet za socijalnu skrb, nismo nazvali Socijalno vijeće, zašto? Zato što je već bila donesena strategija, iako da nije bila donesena taj prijedlog bi prihvatili pa na razini županije bi se zvalo socijalno vijeće a ne Savjet za socijalnu skrb. smo rekli da na županiji osnivamo Centar za socijalnu skrb nego zavod za socijalnu skrb, premda meni malo se čini da je to čista terminološka stvar, stručnjaci Pravnog fakulteta su smatrali da to ima svoju težinu ali smo ostali kod našeg prijedloga. U Ministarstvu ne osnivamo zavod za socijalnu zaštitu nego socijalno osiguranje, premda oko termina osiguranje i zaštite je bilo rasprave sa stručnjacima i prijedlog da se odmah momentalno provede kompletna decentralizacija nije prihvaćen iz svega onoga što sam danas ovdje rekao. Isto tako, u skladu svega što sam rekao u ovoj raspravi kažem i danas pred nama su na odborima donesena 4 skupine amandmana. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, i saborska zastupnica Ljubica LUkačić i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije podnijeli su amandmane. Sve ove amandmane koje su podnijeli mogu slobodno u ime predlagača reći da već sada prihvaćamo i gledamo, ovaj Konačni prijedlog o kojem raspravljate cjelovito zajedno sa ovim amandmanima. Ja se nadam u daljnjoj pojedinačnoj raspravi ukoliko dalje se pronađu neka bolja rješenja koja bi sigurno mogla popraviti svaku dobru stvar koja se napravi da ćemo isto tako uzeti u obzir. Hvala lijepo. Hvala. Prekidam sjednicu, nastavak u 15 sati na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Hvala